Колеги, продължаваме заседанието. Докато влязат тези, които са тръгнали към залата, да Ви информирам, че министър-председателят е отговорил, че се подготвя за заседанието на Министерския съвет, което започва след малко, а министърът на финансите е в среща, но следят заседанието на Народното събрание с интерес, както подсказват, и вероятно ще реагират, ако нещо се случи неочаквано. Моля, колеги, да заемете местата си в залата. Продължаваме с дискусията по така предложената декларация. Има ли желаещи за изказване? Заповядайте, господин Пандов.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! За съжаление, тази дискусия, както разбрахме, ще се проведе в отсъствието на министър-председателя, както и на служебния министър на финансите, тъй като ние искаме да обърнем внимание на два аспекта. На първо място, според Конституцията, както всички знаем – чл. 87, ал. 2, законопроектът за държавния бюджет се изготвя и внася от Министерския съвет. едно изключение, единственото, в Конституцията, в която законодателната инициатива, както знаем, е предоставена изключително на изпълнителната власт. Според практиката на Конституционния съд е налице баланс между правомощията на законодателната и изпълнителната власт в областта на бюджетната политика. Ако четем внимателно решенията на Конституционния съд, стигаме до извода, че правителството, независимо дали е служебно, или редовно, има задължение да внесе Законопроект за държавния бюджет. Да, този ред се урежда в съответния закон, който е приет, за публичните финанси, който урежда бюджетната процедура, но това не отменя задължението на правителството, повтаряме пак, независимо дали редовно, или служебно, да внесе Законопроект за държавния бюджет в определените срокове. Така, както и Народното събрание, както вчера стана дума, от своя страна не може да повишава бюджетното салдо, разходите, без това да е предложено от Министерския съвет. Този баланс именно в момента се нарушава. Тук вчера обсъждахме как при приемането на второ четене на Закона за удължаване действието на бюджетите ще се предложат различни политики, но ние не можем да предложим тези политики именно защото ще влезем в нарушение на бюджетните правила. От друга страна, се получава един омагьосан кръг, тъй като пък служебното правителство отказва да изпълни своето конституционно задължение, тъй като правомощието е не само право, но и задължение на правителството. И всъщност в момента имаме едно нарушение и на Конституцията от негова страна. Това, което ние се стремим с нашата декларация, другото, за което стана дума, че нашата декларация била нарушение на Конституцията. Не, тя не е нарушение, защото е декларация, а не решение. Но с тази декларация ние ще дадем един ясен знак на мнозинството в това Народно събрание, от тази най-висша трибуна, че правителството следва да изпълни своето конституционно задължение. Да, тук имаше различни доводи за колективния бюджетен разум, за опасностите, но в крайна сметка при приемането на бюджета ще се формира някакво мнозинство. Това мнозинство, то ще приеме бюджет, който е съобразен с възможностите на държавата при всички анализи. Аз виждам едно желание и от наша страна, от някои политически сили тук, да бягаме от тази отговорност, криейки се зад служебното правителство, тъй като то не предлага бюджет. Аз мисля, че в тези условия на финансова и икономическа криза, при протести, ние не можем да си позволим това. И да посочим ясно – в момента служебното правителство нарушава Конституцията. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Имайки предвид, че обсъждаме Декларация, която би трябвало да върне разума в тази зала

Господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Тъй като се намираме в една особена ситуация, ръководството на Националната телевизия бяха уважителни, дойдоха и проведоха една среща с ръководителите на всички парламентарни групи. Това, от една страна. От друга страна, основната тема е, че в момента тече и Световното първенство по футбол, но няма никакво значение от това. принципно, нека да вземем решение да се излъчва по БНТ и те да си преценят кога, по кое време, по кой канал да го излъчват. Алтернативният вариант е: ние като ги задължим да излъчват по БНТ 1 – няма никакво значение какви са техните международни договори и договорености, включително и във връзка със Световното първенство по футбол, те ще излъчват нашия дебат тук. Нека да оставим тази възможност БНТ сама да си преценява по кой канал да го излъчва в конкретния случай. Благодаря Ви.

Благодаря, господин Вигенин. Господин Карадайъ, прав сте, че

да не стане случайно и да се проточи дебатът толкова дълго, искам да направя уточнение, ако господин Ананиев ми позволи, да гласуваме – БНТ 1 до началото на първата футболна среща, след което да продължим по БНТ 2.

Ако злоупотребяваме с процедурите, в момента, господин Председател, тази моя процедура трябваше да бъде злоупотреба и да вляза в дебата по същество с господин Василев. ПРЕДСЕДАТЕЛ и се обръщам настоятелно към Вас, а и към народните представители, да не злоупотребяваме с процедури и да ползваме процедурите за дебат по същество. Аз и този път няма да злоупотребя с тази процедура, господин Председател, но Вие пак допуснахте процедурите да се ползват за дебат по същество. Алтернативният вариант е и ние с процедури да влизаме в дебата по процедурни теми.

добро решение, което да удовлетворява и двете страни. Сега виждам, че господин Ченчев също… По начина на водене, предполагам, И после преминаваме към гласуване. да се излъчва пряко по БНТ. Говорили сме с генералния директор, който казва: ще включваме по БНТ 1, но по наша преценка ще го прехвърляме на БНТ 2, защото не става дума за футболните срещи като такива, а за студията, за рекламното време преди това и всичко, което е свързано с този маркетинг. Така че това е процедурата ми за уточнение, господин Председател да се излъчва по БНТ, а вече ръководството на БНТ ще прецени. Когато има ангажимент по отношение на реклами, ще включва БНТ 2, иначе ще излъчва по БНТ 1. Благодаря. Сега, аз няма как да не подложа на гласуване предложение така, както е направено, но ще направим така. Първо ще подложа на гласуване процедурното предложение за

на гласуване. Гласували 202 народни представители: за 76, против 119, въздържали се 7. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване предложението дебатът по

Гласували 200 народни представители: за 133, против 66, въздържали се 1. Предложението е прието. Моля да бъдат включени камерите. Продължаваме с дебата. Има ли желаещи за изказвания? Заповядайте, господин Гечев. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Не само за мен беше изключително странно, че ние трябваше да гласуваме декларация дали правителството на Република България трябва да изпълнява Конституцията, или не трябва да я изпълнява. Това въобще не трябваше да бъде обсъждано! Досега не беше забелязано, че в мотивите на правителството пише, цитирам: „Благоразумната логика предполага в настоящата реалност да не се внасят в парламента основните бюджетни закони за 2023 г.“ Служебният кабинет решил, че някаква благоразумна логика е над Конституцията на Република България и се изправяме пред прецедент. Ако ние не бяхме гласували да обсъждаме тази декларация, значи, че правителството получава индулгенция от Народното събрание, че това и всяко друго правителство един ден може да не изпълнява Конституцията и законите, тъй като след това ще кара парламента да приема някакви декларации. Следователно, първият въпрос е – абсурдно е което и да е било правителство да не изпълнява Конституцията на страната си. На практика, мисля няма да сбъркам, че вероятно в историята това е първото правителство, хайде да не излизаме от Европейския съюз, което отказва да внесе бюджет в страната си. Това е много лош пример и той е недопустим пример, и въобще не трябваше да гласуваме никакви декларации – добре, че поне това направихме, а трябваше да излезем от залата и да чакаме, докато кабинетът дойде и си изпълни конституционното задължение. Това, първо. Второ, няма как да се съгласим с удължаване на показателите от тази година. Много колеги казаха, че обстановката е различна. Инфлацията е резултат от промените в Европа и в света. ковид кризата не са се възстановили веригите на доставки, разпаднаха се връзки на кооперация, фирмите търсят нови доставки, оскъпи се транспортът, забави се производството, повишиха се цените, увеличи се безработицата, понижи се растежът. Трето, войната, която се води на територията на Украйна, също доведе до драматични промени. Няма как, абсолютно безумие е, бих казал, ние да продължаваме бюджета от 2022 г. за 2023 г. На следващо място, показателите, които са заложени. Сега използвам показателите, които бяха публикувани от правителството – те не са внесени в парламента. Използвам показателите, които служебният кабинет е предоставил партньорите си, работодателите и профсъюзите, така че това са официални данни, които правителството е предоставило на всеки друг, но не на българския парламент – пак искам да кажа. В Бюджетната комисия поисках като народен представител, дадох срок да ми бъдат предоставени на мен, ако желаят, а те желаят – другите колеги от Бюджетната комисия, тези показатели, които публикува правителството. Правителството, служебният министър на финансите госпожа Велкова отказа – не е изпратила показателите на народните представители, което е абсурд. Това е абсолютно недопустимо в една правова държава – членка на Европейския съюз! Все пак тези показатели, които сега използвам, пак казвам, бяха огласени от правителството в различни интервюта и това са показателите, които те са предоставили на Асоциацията на работодателите и на българските профсъюзи. И какво виждаме в тях? Първият макроикономически показател, който е критерий за икономическа политика, е икономическият растеж. Вярно е, че икономическият растеж, заложен в повечето развити, а и по-малко развити страни в Европейския съюз, е около и малко повече от 1%. Но това не е успокоение. В този бюджет за 2023 г. служебното правителство залага растеж от 1,6%. Този растеж е по-нисък от растежа в Румъния. Той е по-нисък от растежа в Полша – представител на по-развита страна от Източна Европа. Да, той е малко по-висок от растежа, заложен във Франция, да речем, или в Италия. Но разликата между България и най-неразвитите страни на Европейския съюз се увеличава при такъв заложен растеж. Освен това от едно правителство се иска да намери потенциал за растеж, да покаже кои кои фактори на растежа ще помогнат за това България да излезе от последното място в Европейския съюз. Иначе няма смисъл да избираме правителства, които просто пренасят, екстраполират показателите от една година до друга година и казват – ами, това е положението, растежът е 1,6%, тоест на нас ни се казва, че разликата между България и Румъния ще расте. Другите показатели, които са твърде оптимистични – дано да е така, но гледам тук показателите от последната седмица, които са публикували министерствата на финансите на другите страни – членки на Европейския съюз, виждам, че инфлациите са, за съжаление, доста различни.

в Полша е 9,8%. Тук сме заложили по-ниска инфлация. Това е добре! Но по какви причини? Кои са факторите, които водят до тази по-ниска инфлация? Защо го казвам това? Защото, ако се окаже, че инфлацията е по-скоро близо до инфлацията в другите страни – членки на Европейския съюз, то то тогава ще излезе, че този реален растеж от 1,6%, който е заложен, ще бъде много по-нисък, ако инфлацията е по-висока. Нищо не е обяснено поради какви причини и какви антиинфлационни фактори са използвани. След това. Заложен е бюджетен дефицит при изключително висок дълг – тук някои колеги вече казаха, от 15 – 16 милиарда годишно. Тук камбаните бият, защото действително, впрочем даже и след три години – 2025 г., даже и при 15 – 16 милиарда дълг общо българският дълг спрямо брутния вътрешен продукт ще остане все пак един от най-добрите в Европейския съюз. Но това не е приемливо, тъй като има един лавинообразен ефект при растежа на дълга. Да припомня, че и Гърция имаше такъв нисък дълг преди кризата от 2008 – 2009 г. Гръцкият дълг беше под 60% от брутния вътрешен продукт и само за 2 – 3 години те пресякоха границата от 100% и стигнаха 180% от брутния вътрешен продукт. Така че и тук не е обяснено кои са факторите за този изключително висок дълг, какво може да предприеме правителството, за да бъде този дълг по-нисък, какъв ще бъде бюджетният дефицит, заложен от 6,6%. Впрочем, уважаеми колеги, една от причините за такъв дефицит е сбърканата политика на България и поддържана от определени колеги за ниски нива на преразпределението на бюджета в брутния вътрешен продукт и тук служебното правителство залага една изключително странна тенденция. Не знам дали сте обърнали внимание, но те са заложили 33,9% – 34% приходи, помощи и дарения в брутния вътрешен продукт. Уважаеми колеги, ами това е близо 20% под средните показатели на Европейския съюз! Ама, какво правим ние? Намаляваме дела на бюджетните приходи в брутния вътрешен продукт в момент, в който цяла Европа от COVID 19 и от войната в Украйна увеличава този дял, за да може да си покрие разходите. Абсолютно нелогично е ние да поддържаме 43% дял в брутния вътрешен продукт на разходите и да намаляваме бюджетните приходи. Естествено, че в този случай бюджетният дефицит ще бъде над 6%. И не че този дефицит не се равнява по дефицитите – даже е по-нисък от дефицитите, които правиха Франция, Италия, да не говорим за Гърция, Португалия последните три години, а някои развити страни, в това число Съединените щати, надхвърлиха 12% дефицит от брутния вътрешен продукт. Но ние трябва да гледаме нашата черга, къде се намираме ние, и за съжаление, да се сравняваме с Румъния. Трябва да се сравняваме с другите бивши източноевропейски страни, но даже и когато се сравняваме с тях, сметките пак не излизат. В тази връзка, уважаеми колеги, не са дадени никакви фактори на икономическия растеж. Обърнете внимание, че служебният кабинет ни предлага да замразим преките чуждестранни инвестиции и те да останат на ниво 2,5% от брутния вътрешен продукт. Ами добре, като останат на 2,5 само от брутния вътрешен продукт, като се сриват вътрешните инвестиции в България, особено дългосрочните в частния сектор, като се намаляват капиталовите разходи – са заложили тук, и то ги намаляват значително и ги поддържат на нива от 4 – 5 млрд. лв. в брутния вътрешен продукт, възниква въпросът за всеки студент първи курс това ще рече тогава какво става с икономическия растеж, как ще повишаваме ние жизнения стандарт на българите при тези показатели? По никакъв начин! Тоест тук е заложена мизерия, влошаване на ситуацията със стандарта в България, изоставане на България, в това число от предпоследния – Румъния. Така че това не може да бъде прието по никакъв начин. Уважаеми колеги, нека да припомня, че Европейската комисия още през 2020 г. свали основните критерии на Маастрихт заради COVID-19, а сега и заради кризата в Украйна ги удължи с още три години. Не Не е приемливо! Гледам, че тук някои колеги политици предлагат ние да се свием задължително на 3% дефицит от брутния вътрешен продукт, да свалим дела на бюджета в брутния вътрешен продукт до максимум 40% от брутния вътрешен продукт. Като коя страна от Европейския съюз, уважаеми колеги?! Поради каква причина?! Европейската комисия, най-развитите страни и други са свалили критериите не за да правят страните някакви огромни дефицити или огромни дългове, но защото са преценили, че в тези извънредни условия няма как да удържат жизнения стандарт, даже да го запазят, без да го повишават, ако те не променят тези критерии. Защото няма никакъв проблем – ако ние приемем, условно казвам, че бюджетните разходи са 60 млрд. лв. и направим приходите веднага на 60 млрд. лв., ние ще имаме нулев бюджетен дефицит. Ами, няма да плащаме някои заплати на администрацията. Ами, тогава на пенсионерите ще им плащаме пенсии през месец, не всеки месец. И няма никакъв проблем – критериите на Маастрихт ще бъдат изпълнени. Само че задачата е друга! Правителствата трябва да направят така, че да се придържат към критериите от Маастрихт, без да се правим на пó католици от папата, както не се правят всички останали страни – членки на Европейския съюз, и да направим един разумен, балансиран бюджет, който да гарантира – може да е малък, но реален икономически растеж, който да изпреварва поне Румъния, да осигурим запазване на стандарта на българите благодарение на такъв икономически растеж. А с екстраполиране на данните от 2022 г. по бюджета това няма да може да бъде осъществено.

но той ще постави българската икономика и страната ни в крайно неблагоприятни и критични условия. И завършвам с това. Наистина е безотговорно! Аз нямам обяснение защо колегите, които заявиха, че правят три варианта на бюджета, не направиха един вариант, който, между другото, те представиха на партньорите си в профсъюзите, съгласно закона – представиха го пред работодателите, но отказаха поради алогични, абсурдни и незаконни аргументи да внесат в парламента? Аз Ви призовавам, колеги, да продължим тази процедура и да задължим служебното правителство да изпълни без коментари и без логики тук да ни развива, просто да изпълни Конституцията на Република България, законите и да внесе бюджета за обсъждане в Бюджетната комисия, в другите комисии и да започнем дебат върху реални показатели. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Гечев. Има ли реплики? Заповядайте, господин Карадайъ – Вие пръв поискахте. Друга – не виждам. Имате думата. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Гечев, ще Ви помоля за текста от Конституцията, в който има определени срокове, за да може и аз да го прочета. Но репликата ми по същество е по следната тема. Миналата година по това време имаше внесен проектобюджет от служебен кабинет, а декември месец се избра и редовен кабинет. Редовният кабинет не разгледа бюджет, господин Гечев. И този патос и апломб, който виждахме преди малко тук с тези твърдения, миналата година не си спомням да сте го правили. Редовен кабинет, който трябваше да посочи свои политики, ние с ясното разбиране изчаквахме да си внесе редовния бюджет, въпреки законовите срокове. Въпреки законовите срокове! Въпреки че имаше внесен бюджет от служебен кабинет и въпреки че министрите в едната си част, основно във финансовата си част, бяха едни и същи и в служебния, и в редовния кабинет.

финансовият министър във втория служебен кабинет не бях аз, явявахме се на избори тогава за първи път. А също така парламентът и кабинетът бяха избрани на 13 декември и за две седмици нямаше как да бъде приет бюджет, затова беше приет закон за удължението. Но господин Гечев, мисля, че сте абсолютно прав, че Конституцията ясно казва, че само Министерският съвет има право да внесе закон за бюджета. Законът за бюджета е годишен закон, отнема около месец да бъде приет. Отсега до края на годината имаме месец! Кога точно ще го внесат – 30 декември? Министерският съвет до такава степен се е самозабравил, че премиерът и финансовият министър не са тук въпреки поканата от Народното събрание, защото били в срещи и имали по-важни задачи. Явно до такава степен Министерският съвет се е самозабравил, че смятат, че това държавата да има стабилен бюджет, е пожелателно и независимо с какви параметри, тук трябва да има бюджет, за да можем ние да си свършим работата като народни представители и да подсигурим сигурността и стабилността на държавата за следващата година. Благодаря, уважаеми господин Василев. Трета реплика? Не виждам. Заповядайте за дуплика, господин Гечев.

Второ, няма как да не се съгласим всички, защото Вие твърдите, че друго правителство е нарушило закона, това, че Стоян краде, не е извинение за Иван да бъде осъден, ако краде. Нали така? Това, че някой, ако е нарушил някакви процедури и правила, е нарушил правилата, не означава, че ние трябва да си мълчим и да нарушаваме законите. Нали така, едва ли имаме разминаване? (Реплики служебният кабинет не се съобразява с Конституцията, със законите на страната, не изпълнява законите, а решава с кого да ги изпълнява – публикува в медиите, среща с профсъюзите, Тристранката, среща се с работодателите, коментира с тях числата, но с нас – с върховния орган на държавата, не желае да коментира и казва – според тяхната логика, те решили логически, че моментът не е подходящ. казах, че те нарушават закона и незабавно да внесат бюджета, ако не искат да останат в историята като първото правителство в Европа вероятно, което не си е изпълнило задълженията. Нека да продължим работата по тази декларация. Ако трябва, да прекъснем още веднъж, да изчакаме да дойде премиерът – от името на БСП правя тази покана сега, премиерът, министърът на финансите. Но да дойдат с бюджета. Няма защо да си разхождат костюмите до парламента. Ако обичат, да изпълнят закона. Нищо повече! Да дойдат с бюджета в парламента и да започнем да работим, така както работят другите страни от Европейския съюз, в това число и африканските страни. Благодаря Ви. Благодаря, господин Гечев – всички страни са равни. Преди процедурата на господин Ченчев само да съобщя, че наши гости на балкона днес са ученици от Природо-математическата гимназия „Екзарх Антим I“ от Видин

Благодаря. Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители, уважаеми гости! Процедурата ми е следната. Преди малко министър-председателят на Република България пак е направил някакъв опит да поучава да казва, че ние трябва да спазваме Конституцията и законите на страната, да ни припомня клетвата, която сме дали. Ами, да му кажем, уважаеми колеги, че той трябва да спази Конституцията и да внесе в Народното събрание бюджет, а не да удължава стария, защото неговите министри искат например повече пари за Гранична полиция и като искат за бронежилетки и уреди за нощно виждане, да осигурят тези пари, като вкарат адекватен бюджет за нуждите на собствените си министри, и господин Донев трябва да дойде тук, за да присъства на дебата, да взима отношение по него и да слуша народните представители, да слуша Народното събрание. Защото то изразява волята на българските граждани, а не служебният премиер, който е назначен от една друга институция. Уважаеми колеги, това е съвсем друга институция, а ние сме в българското Народно събрание и ние

вземе предвид това изказване, тъй като бяхме информирани, че Министерският съвет следи нашето заседание, то се предава и по БНТ 1 в момента, което също улеснява нещата. Сега преминаваме към следващите изказвания. Има ли желаещи?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

Първо бих искал да заявя, че ние от „Движение за права и свободи“ тази декларация няма да я подкрепим и ще се опитам да се аргументирам. Твърденията, че държавата се оставя на автопилот и без бюджет, според нас не са верни, защото вчера приехме Закон на първо четене за удължаване на действието на държавния бюджет за 2022 г. – да продължава да действа и в 2023 г. Между първо и второ четене при запазване на финансовата рамка на държавния бюджет за 2022 г. вътре в бюджета могат да се правят, господин Ченчев, различни размествания, за да може да се осигурят различни разходи, но в рамките на тези приходи. И когато говорим за разходи, трябва да обърнем едно сериозно внимание и на приходната част. Обръщам особено внимание на приходите, защото всички тук, в тази зала, съм убеден, че сме за още по-високи разходи в бюджета. Примерно, всички ние сме за още по-високи пенсии, за още по-високи заплати, дори онова, което в публичното пространство твърдите – на нас ни се иска два пъти, три пъти повече да са повече пенсиите, три пъти да са повече заплатите и минималната заплата, но затова обръщаме внимание за приходите. Защото, когато говорим за приходите, ние трябва да кажем откъде ще дойдат, за да правим тези разходи. В сегашната ситуация, в която се намираме, ако завещанието ни от бюджет 2022 е по 15 млрд. лв. дълг на година, а и сега, като виждаме какво се говори по принцип за социалните разходи в разходната част на база предизборен популизъм, ние тук трябва да водим и дебата още колко дългове можем да си позволим като държава, още колко дългове ще теглим, на каква цена ще теглим тези дългове, кой ще ги плаща, как ще ги плаща, дали ще се вдигат данъците, дали ще се вдигат осигурителните вноски и всички онези теми, които са свързани с връщането на тези дългове. Все пак ние трябва да знаем, че тези дългове, които сега се теглят, някой трябва да ги плати, а в момента това са дългове на цената на предизборния популизъм, а не с грижа за българските граждани. Затова ние от „Движение за права и свободи“ вчера в дебата много отговорно и сериозно дадохме своя принос, като казахме да, да приемем Закона за удължаване на бюджет 2022 за 2023 г., за да може вътре, в тази финансова рамка, при тази финансова стабилност, при завещаните 15 млрд. лв. дълг на година да можем да коригираме и евентуално, ако можем – да подобрим, и да направим и други разходи, но да знаем, че са за сметка на други пера в този бюджет. Иначе това, което бяха и аргументите при направеното предложение да се разглежда тази точка в днешния дневен ред, в днешното заседание, бих искал да ползвам терминологията, която беше в аргументите. Защото ние предлагаме в консенсусна форма да приемете нашите правилни предложения, а Вие, както се заявихте, че сте конструктивна опозиция, от друга страна, като чухме, че без ДБ не трябва да има кабинет, тоест Вие сте конструктивна опозиция на ДБ, от тази гледна точка, като кажем, че нали, морално е и от морална гледна точка не бива да се опитвате да налагате грешните и аматьорски разбирания, които имате – Вашите грешни и аматьорски разбирания, за бюджета с трупане на дълг

Заповядайте за реплика, господин Летифов. господин Председател, дами и господа народни представители, уважаеми гости! Господин Карадайъ, няма да се съглася с част от Вашите твърдения. На първо място, не съм съгласен, че с този закон за удължаване, аз в моето в моето предходно изказване засегнах тази тема, ние можем да правим преразпределение на разходи или на приходи, защото това ще представлява всъщност един законопроект за изменение и допълнение на държавния бюджет, какъвто той не е в момента. Практиката на Конституционния съд е ясна. Аз съм убеден, че ние не можем между първо и второ четене да превърнем Закона за удължаване в Законопроект за изменение и допълнение на държавния бюджет. Това вече е ясно. Тоест ние в момента реално оставаме замръзнали в това състояние, в което се намираме, без да адресираме нито един от проблемите. След мен имаше изказвания, че всъщност правителството има задължение по Конституция да внесе този проект и ние като народни представители тук или част от нас не трябва да се крием зад неизпълнението на това задължение на правителството, като всъщност искаме да оставим бюджета да бъде предмет на допълнителни договорки, които не са ясни какви са. (Реплики.) Да, защото, ако ние сега заложим социални плащания, може би няма да останат необходимите средства да остойностим едни капиталови разходи в бъдеще, които не знаем какви са. Другото, което исках да кажа, е за страховете, които се насаждат, за дефицит и дългове. Ако си спомняте, преди месец, когато изслушвахме финансовия министър, имаше изявления в медиите как тази година бюджетът ще завърши с рекорден дефицит. Да, но това се опроверга. Бюджетът ще има около 160 милиона, доколкото аз съм наясно. Ще има 160 милиона в края на годината, които са неизразходвани, които ще бъдат разходвани за подаръци, за пенсии и за други социални плащания. Тоест всичките доводи как дълговете нарастват

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Господин Карадайъ, Вие зачекнахте един въпрос, който според мен притеснява всички български граждани. Ще Ви помоля да го поразвиете още Ясно е за здравия човешки разум, че когато се вземат дългове, както Вие казахте, в някакъв момент те трябва да се плащат. Всеки човек или всяко семейство, когато взема дългове, си прави сметка дали има достатъчно доходи, които да му позволят да си изплаща дълговете и да плаща лихвите, но това винаги е малко спекулативно – в смисъл, че ние се надяваме, че ще живеем по-добре, че ще имаме по-високи доходи, че ще печелим повече, но може да се случи и да не печелим повече.

и аз искам да Ви попитам: според Вас какви имущества трябва да продадем например в енергетиката, за да погасяваме дълговете, които конструктивната опозиция иска да продължим да вземаме срещу популистките обещания? Какво имаме за продаване? Това ми е въпросът. Благодаря, уважаеми господин Чолаков. За трета реплика – Андрей Гюров. Имате думата, Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Карадайъ, репликата ми към Вас е в няколко аспекта. Първо, от гледна точка на икономическите параметри и нуждата да имаме една сериозна дискусия в рамката, която е заложена по Конституция, Ви обясни професор Гечев. Надявам се да сте си водили записки, както правите така надлежно. От правна гледна точка господин Пандов ясно обясни какви са задълженията на правителството – не да идват тук в Народното събрание и да ни наставляват, а да изпълнят своите задължения. Така, както ние сме се клели тук да спазваме Конституцията и законите на страната, така трябва и те да направят и да изпълнят своето задължение по Конституция. Моята реплика към Вас е от морална и от логична гледна точка. Първо, от морална гледна точка. Не мисля, че точно Вие и „Движение за права и свободи“ сте тези, които трябва да дават своето мнение. (Възгласи от

идеи в тази насока, те даже не смеят да ги изкажат явно, защото единствените хора, които биха ги подкрепили, сте Вие и някои други партии и те даже не смеят да го заявят тук пред българските граждани. Но от логична гледна точка, господин Карадайъ, Вие, от една страна, казвате, че има наследен дълг, който беше опроверган като твърдение. Всички средства, които бяха набрани тази година за изплащане на дългове, поети от правителството на ГЕРБ,

Благодаря, господин Гюров. Имате думата сега за дуплика, господин Карадайъ. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми госпожи и господа! Уважаеми господин Пандов, аз Ви разбрах, че не сте съгласен да правим размествания в разходната част на удължавания бюджет 2022 г., но все пак от Вас разбрах, че могат да се правят такива размествания. Така че в тази финансова рамка, в която сега се намираме, при 15 милиарда дълг, завещани на година,

Вие общо взето направихте едно продължение, че когато теглим дълг, да, наистина имаме надеждата, че този дълг ще го инвестираме правилно, за да живеем по-добре и в онези по-добри времена да можем да го връщаме този дълг. Но когато теглим дълг за социални плащания, това означава, че ние ще го изядем този дълг, а няма да го инвестираме, за да има възвръщаемост този дълг – да го връщаме чрез по-високия стандарт и възвръщаемост. Така че в момента трябва да сме много внимателни и за какво ще го трупаме този дълг, и колко още по-голям ще бъде. Да не се окаже, че върху тези наследени 15 милиарда ще наложим отгоре още около 10 милиарда дълг пак за социални плащания, пак за ядене, а не за инвестиции. Колкото до господин Гюров.

Конституционният съд на Република България Вас Ви обяви като нарушители на Конституцията на Република България. От каква морална гледна точка и с каква логика Вие се правите на моралисти тук от тази трибуна,

Вие казахте, че ние сме докарали държавата до това положение. Бих искал да Ви припомня, уважаеми народни представители, че от 2009 г. досега – минали са малко повече от 13 години, ние не сме били на власт с изключение на периода на правителството на господин Пламен Орешарски. Обаче от 2001 г. до 2009 г. ние сме били на власт. И сега, когато говорим за дълг, препоръчвам Ви да вземете официалната статистика от БНБ, от Националния статистически институт и да обърнете внимание на няколко числа. (Председателят дава сигнал,

от 2009 г. до 2020 г. те натрупаха 20 милиарда и дългът беше 21 милиарда. Натрупаха 20 милиарда нов дълг за десет години и ние ги критикувахме за това, че трупат

Ще Ви дам процедура по начина на водене, защото не мога да Ви откажа, но се опасявам, че ще искате да направите дуплика, тоест реплика на дупликата, а госпожа Ангова всеки момент ще се изкаже, така че не знам. Промяната): Господин Председател, процедурата, естествено, ми е към Вас по начина на водене. Наистина ние ще направим допълнителни изказвания, в които ще разясним как точно изглеждат данните и числата от управлението на дълга през периода на правителството Петков, но все пак моля Ви да правите забележки и да прекъсвате говорещия, когато говори лъжи и неистини от тази трибуна. Става въпрос, че по време на управлението на правителството Петков дългът е паднал с 2 милиарда номинално и като процент от брутния вътрешен продукт. Всякакви приказки и истории тук за 15 милиарда за неща, които биха били се случили, са абсолютно нерелевантни. Моля Ви още веднъж, когато се говорят неистини, да прекъсвате говорещите. Благодаря. (Ръкопляскания

Благодаря, господин Председател. Процедурата ми е по начина на водене и е изцяло към Вас. Няма да злоупотребя с нея, както правят колегите отсреща. Господин Председател, дадохте процедура по начина на водене, която беше изцяло в нарушение на Правилника. Не прекъснахте колегите, които подвикваха през цялото време на дупликата на господин Карадайъ, докато те също просрочиха времето и никой не реагира. И двамата репликиращи от страна на „Продължаваме Промяната“ нарушиха Правилника и никой не ги прекъсна да завършат своята мисъл, но въпреки това те не оставиха господин Карадайъ да им разясни къде са лъжите. Вие сте длъжен, господин Председател, когато лъжата вика дръжте лъжата, да я посочвате. Не може да се леят лъжи от трибуната на Народното събрание, защото това доразрушава и без друго крехкия авторитет на Народното събрание, и това не е промяна – това е затъване. Благодаря. Благодаря, господин Летифов. Няма да се възползвам от правото да коментирам тези процедури по начина на водене. Давам думата на господин Василев, след това е господин Чобанов. АСЕН ВАСИЛЕВ (Продължаваме Благодаря, господин Вигенин. Колеги, по време на дебатите за Закона за удължаване на – държа да отбележа – някои разпоредби от Закона за бюджета 2022 г., а не Закон за удължаване на бюджета 2022 г., на някои разпоредби вчера, стана ясно, че единствената причина служебният кабинет да не иска да внесе бюджет за 2023 г. е защото ще се разкрият лъжите, които и господин Карадайъ преди малко разказваше. В края на август месец Министерството на финансите направи презентация, в която каза, че при запазване на текущите параметри и социални програми, които са приети с актуализацията на бюджета тази година, щяло било да има дълг от 15 милиарда, ако няколко неща се случат – падне събираемостта на данъците, направи се грешна бюджетна прогноза

Брутният вътрешен продукт за тази година по актуализацията на самото Министерство на финансите и техните данни ще бъде 162 милиарда, което означава, че приходите ще бъдат по-високи от заложените в бюджета по техните думи, разходите ще бъдат по-ниски от заложените в тазгодишния бюджет и се очаква дефицитът за тази година да бъде около 3%. Дефицитът миналата година също беше 3%, което е изцяло в рамките на Закона за публичните финанси, изцяло поддържа финансовата стабилност и е по-добре от голяма част от държавите в Европа с изключение на две.

върнахме дълг, който беше взет по времето на правителството на ГЕРБ от 3 млрд. лв., събрахме повече данъци, отколкото имаше разходи, което

Дългът, който служебният кабинет изтегли, седи в БНБ. Една стотинка от този дълг не е използвана. Ако погледнете резервите на Министерството на финансите, фискалният резерв в БНБ в момента е над 13 млрд. лв. Целият дълг, който беше изтеглен, седи на сметка в БНБ. Част от този дълг може би ще бъде използван за връщане на дълг догодина март

се прави с една-единствена цел и тази цел не е да се нанесе щета на „Продължаваме Промяната“. Тази цел е да се нанесе щета на социалната политика в тази държава, да се каже: няма пари и затова трябва да замразим всички доходи и пенсии, за да може да се върнем към бюджетирането от времената на ГЕРБ с подкрепата на ДПС, където едни милиарди за капиталови разходи се раздават от Министерския съвет с ПМС без санкция на Народното събрание на един малък кръг от приближени фирми. Това е причината защо не се внася бюджет. Защото, ако се внесе бюджет, трябва да се заложат новите данни от НСИ, трябва да се заложи изпълнението на бюджета тази година и ще се види, че тези 15 милиарда са фикция. Лъжа. Второто нещо, което ще се види, е, че тази лъжа е казана само и единствено за да може средствата, вместо да стигат до българските граждани, да стигат до обръчите от фирми. Тези обръчи от фирми, които в продължение на 15 години, откакто ние влязохме в Европейския съюз, направиха неравенството в България най-високото в Европейския съюз. Сложиха ни по неравенство между Кот д’Ивоар и Малайзия, с постоянно увеличаване. Нашето правителство намали това неравенство за първи път. За първи път! Не с много, но за първи път обърнахме тенденцията. Това Ви изплаши, защото Ви спира парите за крадене, защото от пенсии и заплати не може да крадете. И точно затова в момента, вместо да се вкара нормален бюджет, се вкарва Закон за удължаване на някои разпоредби от предишния бюджет. Колеги, най-лошото е, че този план няма да сработи, защото, вместо да се повишава финансовата стабилност, този план е гаранция, че тя наистина за първи път в историята на страната ще бъде застрашена. Защото, както господин Карадайъ каза, госпожа Корнелия Нинова каза вчера, ще се внесат между първо и второ четене предложения за разходи, предложения за промени в други закони, като Кодекса за социално осигуряване, Кодекса на труда и така нататък, тези разходи няма да бъдат остойностени, защото в Закона за удължаване на някакви мерки няма едно число. Те няма да бъдат остойностени, срещу тях няма да трябва да се дават приходи, защото в Закона за удължаване на някои мерки –някои разпоредби, извинявам се, на бюджета 2022 г. няма бюджетно салдо, няма заложен дефицит, който всъщност да пази финансовата стабилност, защото заложеният дефицит и бюджетното салдо е най-голямото оръжие на финансовия министър и на кабинета да кажат каква ще бъде бюджетната рамка. Вие знаете, че миналата година постигнахме бюджетно салдо от 3%. Тази година приехме 4,1 с ковид мерките, 3% без ковид мерките, най-вероятно ще сме близо до което е напълно в рамките на това, което е в Закона за публичните финанси, и това, което са Маастрихстките критерии, но ако сега започнем с този Закон за удължаване на някои мерки, вместо с истински бюджет, да правим разходи, без да имаме задължение за насрещни приходи, без да имаме заложено бюджетно салдо, което да ограничава тези разходи, ние наистина ще влезем в някакъв безумен популизъм. Точно затова тази декларация призовава правителството да постъпи отговорно, да вкара Закон за бюджета с бюджетно салдо от 3%, което да гарантира финансовата стабилност и което ще е напълно достатъчно да се развие социалната програма, ако не се дават повече пари на обръчите от фирми. Ако наистина искате финансова стабилност, колеги от ГЕРБ, няма как да продължим с този Закон за продължаване на някои мерки. Ако това, което служебният кабинет казва, е вярно, че те наследявали 15 милиарда дълг благодарение на актуализацията на бюджета, нека да Ви питам два въпроса, колеги. Първият е 230 от 230 в тази зала подкрепиха тази актуализация, в това число и Вие, колеги от ГЕРБ, и Вие, колеги от ДПС. Според служебното правителство Вие сте подкрепили актуализация, която с 15 милиарда натоварва държавата с дълг. Ама толкова ли бяхте безотговорни и Вие, толкова ли бяхте аматьори и Вие? Истината е, че служебното правителство излъга българския народ и затова не искат да вкарат бюджет за 2023 г., защото лъжата ще лъсне, а излъгаха българския народ, защото, ако това беше вярно, ако наистина трябваше да се вземат 15 милиарда, за да се обезпечат решенията, които са взети с актуализацията, няма как да им се върже сметката със Закон за удължаването по простата причина, че те няма как да емитират нов дълг освен за покриване на стари задължения. Как ще емитират нов дълг, за да покрият 15 милиарда дупка до 30 юни, както те твърдят, че този закон може да работи, ако наистина трябва 7,5 милиарда отнякъде да намерят, откъде ще ги вземат? Нека да спрем да си играем с финансите на държавата, нека да спрем да залагаме рискове за управлението на държавата следващата година. Ако нямаме бюджет, да Ви попитам: ако се тегли дълг, при какви лихви ще се изтегли, при условие че няма как да кажете: това ми е бюджетното салдо в края на годината? Ако нямаме бюджет, за каква еврозона, колеги от ГЕРБ, говорим? Ако нямаме бюджет, как бизнесът ще може да направи нормални разчети и бизнес планове за следващата година? И не на последно място, ако нямаме бюджет, как ще може да гарантираме, както досега го направихме и в първата актуализация, когато бях финансов министър, и в бюджета във втората актуализация, която беше приета с 230 от 230 гласа в тази зала? Защото тя гарантираше, че всички социални плащания са заложени в рамката, която може да си позволим, и не я надхвърлят, но затова трябва да има бюджетно салдо, трябва да има приходна част, трябва да има ясно остойностяване на разходите. Всичко друго ни лишава от инструментите да вземем отговорни решения и да се погрижим за бизнеса и за гражданите на тази държава. (Ръкопляскания от „Продължаваме Първа реплика Кирил Петков поиска, господин Летифов, след това господин Летифов, трета реплика – не виждам. Заповядайте, господин Петков. Уважаеми господин Председател, колеги народни представители! Господин Василев, просто искам да съм сигурен, че Вашите цифри, които казахте, бяха ясно разбрани от всички в тази зала, но и от българския народ, който ни гледа. БВП, или брутният вътрешен продукт, на актуализирания бюджет е на база 150 милиарда. Вие споделихте току-що, че брутният вътрешен продукт по прогноза на Министерството на финансите е 162 милиарда за края на тази година, а реално ще бъде между 164 и 165 милиарда. Това означава, че само в края на тази година ще има разлика между актуализирания бюджет и реалните икономически параметри на брутния вътрешен продукт от 15 милиарда. Всички, които даже не се занимават с финанси, знаят, че приходът в бюджета е близо 30% от брутния вътрешен продукт. Това означава, че само разликата между актуализирания бюджет и края на годината ще има допълнителни приходи около 5 милиарда. Това не включва въобще нито прогнозата за догодина, нито прогнозата за инфлацията, нито прогнозата за растежа. Това означава, че ако ние в момента просто удължим актуализирания бюджет, знаейки с абсолютна сигурност, подценяваме приходите с минимум 5 милиарда, а очакваната инфлация и растеж на икономиката, колкото и да са консервативни, ще добавят до тази цифра. Допълнително на тези сметки ние разбираме, че ако продължим бюджета – не увеличим пенсиите, не увеличим минималната работна заплата, това, което ще се случи, е, че накрая – догодина, ще имаме минимум разлика от бюджетната прогноза с 5 милиарда и най-вероятно ще бъде повече, ще бъде около 10. Това означава, че вместо да актуализираме пенсиите и минималната работна заплата, ние ще имаме един излишък по подобие на годините, когато господин Борисов управляваше, който ще бъде раздаван на фирмите по начин, по който беше раздаван в миналото през Министерския съвет. Тук въпросът към всички нас е: искаме ли да увеличим минималната работна заплата и да подпомогнем най-засегнатите хора, които са особено с минимални пенсии, или искаме да дадем отново тези излишъци на кръговете от фирми, за които, между другото, от ДПС най-добре знаят кои са? Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Петков. Само да припомня още веднъж за народните представители, че репликата е кратко възражение по същество на приключило изказване. Винаги можете да вземете изказване, ако не е реално по Правилника. Заповядайте за реплика, господин Летифов. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Репликата ми е към господин Василев. Няма да се обърна към репликиращия господин Петков, който прави поредните внушения, но в този смисъл само ще припомня, що се отнася до обръчите от фирми, че Вие сте тези, които внесохте едно противоконституционно тук в Народното събрание, за да направите всички строителни фирми Ваши обръчи. Точка за това. Да припомня само, господин Василев, че Вие спечелихте доверието на българските граждани, които, да знаете, не са глупави хора, с едни 8 милиарда, които се крадат на година. Това означава – две магистрали „Хемус“, 40 моста на Дунава, три тунела под Шипка, и всичко това е направено за една година, а малко повече от година бяхте на власт. Да Ви припомня за лъжите, господин Василев, и внушенията, които правите. Когато говорите за джипката, ние от ДПС бяхме тези, които внесохме законопроект, за да се забрани джипката, но Вие не го подкрепихте, господин Василев.

за едни 2 милиарда брутално, и това беше причината да падне правителството. Накрая да Ви припомня, господин Василев, за пенсии се бихме с БСП. Тук е и господин Гьоков, който беше министър, а след като видяхте, че има промяна в пенсиите, след това яхнахте метлата. Да, пенсиите са изключително важно нещо и успяхте така медийно да отразите. Да Ви припомня, господин Василев, понеже наистина от пенсиите не може да се краде,

(ГЕРБ-СДС): Господин Василев, аз нямаше да се изказвам, обаче тази наглост ми дойде малко в повече

Вие защо не изтеглихте кредит на 2%?! Питам Ви вече не знам колко пъти в последните няколко месеца. Още през месец март, когато приехме Вашия бюджет – първия, имахте си бюджет, всичко имахте, защо не изтеглихте през месец март или април 2% кредит,

Дайте да кажем и нещо друго. Нали във Вашия кабинет или кабинета на Кирил Петков – на кой беше не знам, взехте онова решение на оперативното заседание, с което плащахме 30% върху газа за цяла година стотиците милиони, които прокуратурата ще изчисли и се надявам съвсем скоро да обяви каква е щетата от управлението на Промяната до 2 август тази година. Така че, ако обичате, ще Ви помоля да бъдете малко по-смирен,

По реда на репликите. Господин Летифов, по Вашите думи какво беше – ние сме яхнали пенсиите. Нека да Ви припомня, че като служебен финансов министър подготвих и заедно с Министерския съвет внесохме актуализация на бюджета за 2021 г. В тази актуализация беше предвидено да се увеличи коефициентът за стаж на пенсионерите и да се вдигне минималната пенсия, така че тя да е над линията за бедност. Даже бяхме драматично критикувани точно от Вашата партия, че не било работа на едно служебно правителство да прави дългосрочни промени в пенсионната система, след което парламентът все пак прие тези дългосрочни промени пак с пълно мнозинство. Прие Вашите 120 лв. плюс нашите промени с дата от 25 декември с пълно мнозинство. Що се отнася до обръчите от фирми, това е нещо, което Вашият почетен председател използва като термин, а ГЕРБ са го усвоили, предполагам. Решението на АПИ, за което Вие казвате, че било противоконституционно, беше, за да може тук пред очите на всички български граждани да се види дали тези фирми реално са свършили работата си, преди да им се плати – в парламента, пред камерите, а не в някои тъмни стаички някой да решава те дали са си свършили работата, на кой да плати и на кой да не плати. Най публичният форум и най-отговорното нещо това да се случи е да се случи тук в парламента, а не някой в някоя тъмна стаичка да ги изнудва, вследствие на което ние да получаваме некачествени пътища

Само да Ви кажа, че в Холандия седем пъти актуализират бюджета. Знаете ли защо? Защото, вместо Министерският съвет да решава на кои приятелски фирми да разпредели парите в края на годината, в момента, в който се види, че има променени финансови показатели, защото никой няма кристална топка, това влиза в парламента и парламентът се произнася как да бъдат разпределени тези допълнителни средства. Така че най-правилното нещо е всъщност на всеки три месеца, когато са ясни показателите, да се влиза в парламента и парламентът да решава къде и как да се разпределят тези средства.

Господин Вигенин, ще Ви помоля да сведете до знанието на господин Добрев, че господин Тошко Йорданов вече си плати за лъжите от тази трибуна, а господин Добрев ще си плати също. Благодаря, господин Василев. Сега само да уточня нещо, понеже подвикват на моменти колегите, кога се дава лично обяснение. Моето разбиране е, че се дава всеки път, когато някой се почувства засегнат – било в изказване, или в реплика, мисля, че това не е изрично уточнено в Правилника, така че този подход смятам за правилен. Вече лично обяснение на лично обяснение пък се превръща в един диалог, който мястото му не е в залата. Предлагам да се съобразяваме с това, обсъдихме го. Тъй като времето доста напредна, напредна, искам да направя едно съобщение за събитие, което предстои, след което ще дам 15 минути почивка и след което ще продължим дискусията по това. В 11,30 ч. в Клуба на народния представител ще бъде открита експозиция под надслов „Аз съм българка“. Изложбата представя фотоси на красиви българки, облечени в автентични народни носии, заснети на знакови места в България на фона на природни и културни забележителности. Изложбата се реализира по инициатива на народния представител Вяра Емилова. Всички народни представители са поканени на събитието. Давам 15 минути почивка и след това ще продължим. ПЕТЪР ЧОБАНОВ (ДПС, от място): Искам